Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа, предложение по реда на чл. 43, ал. 5 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, съгласно който в изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание. Известно ви е от медиите, че вчера до мен постъпи молба от Сотир Георгиев Ушев – управител на Националния осигурителен институт, който на основание чл. 37, ал. 4 от Кодекса за социалното осигуряване моли да бъде освободен от длъжността управител на Националния осигурителен институт. Предлагам тази точка да бъде включена като точка от дневния ред и да бъде разгледана непосредствено след почивката

Постъпило е искане от съпредседателите на Парламентарната група на Синята коалиция Мартин Димитров и Иван Костов да бъде регистриран съставът на Парламентарната група на Синята коалиция с промените, настъпили след полагането на клетва на народния представител Промените са в две насоки: Представен е протокол от заседанието на Парламентарната група на Синята коалиция с решение за секретар на Парламентарната група на Синята коалиция с 14 гласа „за” е избран народният представител Любомир Тодоров Иванов. Представен е списък на Парламентарната група на Синята коалиция с 15 члена към 24 февруари 2010 г., с молба да бъде извършена регистрация на промените в групата – освен в ръководството - за секретар, за което ви уведомих, и на персоналното включване на народния представител Венцислав Василев Върбанов в групата на Синята коалиция. коалиция. Промяната е извършена в нарочния регистър към Народното събрание. Малко по-късно по време до мен с копие до Парламентарната група на Синята коалиция постъпи заявление от Венцислав Василев Върбанов – народен представител от 8. „Уважаема госпожо председател, на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявявам, че напускам Парламентарната група на Синята коалиция.”

от Комисията по здравеопазването и Комисията по правни въпроси. С доклада за първо гласуване на Комисията по здравеопазването ще ни запознае председателят на комисията – д-р Лъчезар Иванов.

внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 4 декември 2009 г. На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска – заместник-министър на здравеопазването, господин господин Александър Александров – председател на Сдружението на фелдшерите - бакалаври по медицина в България, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Съгласно мотивите на законопроекта, той има за цел осигуряване на качествена медицинска помощ на гражданите, лишени от достъп до медицинска помощ поради незаетост на практики на общопрактикуващи лекари и отлив на медицински кадри от системата на спешната помощ, като предлага тази функция да се изпълнява от лекарски асистенти. В законопроекта се предвижда висшите училища да осигурят започване на подготовка и придобиване на квалификация по специалността „лекарски асистент” до началото на учебната 2010-2011 г. Предлага се професията „лекарски асистент” да бъде изградена на основата на професията „фелдшер”, като за фелдшери, които не са придобили степен на завършено висше образование, както и за лицата, които не са завършили образоването си, е предвидено продължаващо обучение във висши медицински училища като условие за придобиване на правоспособност на лекарски асистенти. началото на дискусията председателят на комисията д-р Лъчезар Иванов информира народните представители, че по негова покана е проведена среща по проблемите, предмет на уредба в обсъждания законопроект, в която са участвали д-р Божидар Нанев – министър на здравеопазването, проф. Мила Власковска – заместник-министър на здравеопазването, и ръководството на Сдружението на фелдшерите-бакалаври по медицина в България, представлявано от господин Александър Александров – председател. След проведените ползотворни разговори е постигнато съгласие поставените за разглеждане въпроси да бъдат уредени в подзаконов нормативен акт – наредба за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и Асоциацията на медицинските специалисти, която да бъде издадена от министъра на здравеопазването. Като председател на Сдружението на фелдшерите-бакалаври по медицина в България, господин Александър Александров потвърди постигнатото на срещата споразумение, като допълни, че сдружението като организация, защитаваща правата и интересите на това съсловие в България, ще участва активно в изготвянето на наредбата, регламентираща компетенциите и функциите на лицата, които упражняват професията „фелдшер”. че това е първата стъпка към определяне мястото на тези медицински специалисти в системата на здравеопазването, а като последващ етап се предвижда продължаване на обучението и специализацията на наличния капацитет и кадрови ресурс от фелдшери, което ще се осъществява в медицински университети. Професор Станка Маркова – председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представи становището на асоциацията, с което не се подкрепя обсъжданият законопроект. Професор Маркова посочи, че в законопроекта са поставени за разглеждане два основни проблема. Първият проблем се изразява в определяне статута на фелдшерите в системата на здравеопазването, а вторият – в подготовката на медицинските специалисти по учебна програма за медицински асистенти, като тези проблеми трябва да се разглеждат и решават отделно един от друг от съответните държавни органи. Предложението на асоциацията е статутът на фелдшерите да бъде уреден чрез приемане на наредбата за професионалните дейности, които могат да извършват медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, част от които са и фелдшерите. Заместник-министърът на здравеопазването проф. Мила Власковска потвърди готовността на Министерството на здравеопазването за изготвянето на наредбата за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и Асоциацията на медицинските специалисти и за обсъждане възможностите за извършване на обучението на тези медицински специалисти. В отговор на възникналите в хода на дискусията въпроси д-р Лъчезар Иванов уточни, че разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти съдържа нормативно основание за издаване на подзаконов нормативен акт, издаден от министъра на здравеопазването, с който да бъдат регламентирани професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно и и не е налице необходимост от изменение и допълнение на съществуващата законова уредба. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при резултати: „за” – 2, „против” – 0,

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето № 954-01-52, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 4 декември 2009 г.” „На свое редовно заседание, проведено на 4 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска, заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Людмила Василева – началник отдел в дирекция „Правна” на Министерство на здравеопазването. Законопроектът има за цел осигуряване на качествена медицинска помощ на гражданите, лишени от достъп до медицинска помощ поради незаетост на практики на общопрактикуващи лекари и отлив на медицински кадри от системата на спешната помощ, като предлага тази функция да се изпълнява от лекарски асистенти. В законопроекта се предвижда висшите училища да осигурят започване на подготовка и придобиване на квалификация по специалността „лекарски асистент” до началото на учебната 2010 – 2011 г. Предлага се професията „лекарски асистент” да бъде изградена на основата на професията “фелдшер”, като за фелдшери, които не са придобили степен на завършено висше образование, както и за лицата, които не са завършили образованието си, е предвидено продължаващо обучение във висши медицински училища като условие за придобиване на правоспособност на лекарски асистенти. Заместник-министърът на здравеопазването проф. Мила Власковска посочи, че статутът на фелдшерите е уреден законодателно, като същите са в групата на асоциираните медицински специалисти и членството им в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е задължително условие за упражняване на професията им, която е регулирана медицинска професия. Нормативно уредени са и правата за упражняване на професията и на фелдшерите със средно образование. Тя информира народните представители, че на 4 февруари 2010 г. е проведена среща между д-р Лъчезар Иванов, председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, д-р Божидар Нанев - министър на здравеопазването, и господин Александър Александров - председател на “Сдружение на медицинските фелдшери- бакалаври по медицина в България”, на която са обсъдени въпросите, чието решаване се предлага в разглеждания законопроект. Постигнато е съгласие същите да бъдат уредени подзаконов нормативен акт - наредба за професионалните дейности, извършвани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, която да бъде издадена от министъра на здравеопазването. Народният представител госпожа Десислава Атанасова посочи, че не е налице необходимост от промяна в действащата законодателна уредба, тъй като в чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти съществува нормативно основание за издаване от министъра на здравеопазването на наредба за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно. По този начин с издаването на посочения подзаконов нормативен акт ще бъдат решени и въпросите, предмет на уредба в обсъждания законопроект. В резултат на проведеното обсъждане и гласуване при следните резултати – 0 гласа, „против”- 15 гласа, „въздържал се” - 0 гласа Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-52,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! На нашето внимание един проект за промяна на Закона за здравето, с който се предлага, на първо място, създаване на медицинска професия с наименованието „лекарски асистент”, чиято професионална компетентност да бъде определена с наредба на министъра на здравеопазването по Закона за здравето. Второто предложение, което се прави с този законопроект, е упражняващи тази професия да членуват в професионална съсловна организация, която да се създаде със специален закон. И третото предложение - задължават се висшите училища да осигурят записване за обучение на лекарски асистенти от учебната 2010/2011 г. Става въпрос, уважаеми госпожи и господа, за професията „медицински фелдшер”, която през последните години от около 7 хил. регистрирани към 2000 г., на този етап не е известно колко са като брой, защото няма регистър, а тази професия иначе е със 120-годишна история. Претенциите на колегите, които упражняват досега тази професия, са, че в хода на здравната реформа се създава една специфична ниша, която трябва да бъде запълнена именно от тази група български професионалисти. Става въпрос за тяхната специфична дейност в спешните центрове, в системата на училищното образование, в отдалечените планински и полупланински региони, там, където има недостиг на общопрактикуващи лекари. Интересното е, че към днешна дата медицинските фелдшери нямат своето законодателно ситуиране като такава професия, защото от наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалности от професионално направление „Здравни грижи” отпаднаха изискванията за обучение по специалността „фелдшер”. Това е едно от основанията, които карат тази категория български граждани да потърсят своята професионална реализация и своето законодателно ситуиране. Но в по-далечен план, като че ли, прозира тяхното желание за ситуиране като медицинска професия от професионално направление „Медицина”, а не от „Здравни грижи”, както досега, за да имат възможност да работят самостоятелно или под контрола на лекарите. Нещо повече, евентуално да имат възможност да сключват договори с финансиращи институции. Аз съм убеден, че това е далечната цел, още повече, че и други медицински професии са заявявали по различен начин и по този път желанието си да реализират тази цел. Интересно е, че тази категория български граждани проявяват желание тяхната съсловна организация да бъде отделна от съсловната организация на медицинските специалисти, от съсловната организация на медицинските специалисти, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Има един специален закон с това дълго наименование, който урежда статута на съсловната организация на тази категория медицински професионалисти. Следващото нещо, което искам да кажа, е, че съгласно Закона за здравето и Закона за висшето образование професията „фелдшер” е регулирана професия, което означава, че има изискване за притежаване на специални професионални умения и като условие за упражняване на тази професия – задължително членство в съсловната организация. Засега обучението по специалността „фелдшер” се извършваше в образователно-квалификационната степен на висшето образование „специалист по”, а по-нататък тази квалификационна степен беше превърната в „професионален бакалавър” от направление „Здравни грижи”. Това е изключително важно, защото желанието на медицинските фелдшери, придобивайки квалификацията на лекарски асистенти, е да се ситуират с промяната на тази Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, в професионално направление „Медицина”. трябва да се спомене, че фелдшерите са асоциирани медицински специалисти по смисъла на закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, което означава, че като съсловна организация те са ситуирани именно в рамките на тази голяма организация, която има претенциите да ги представлява. С последните промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри и асоциираните медицински специалисти се въведе нова професия – професията на здравния асистент. С този закон се предлага в наредба да се определят професионалните им компетенции, тоест какво може да извършват, под какъв контрол, дали могат да работят самостоятелно или не тези медицински специалисти. Законодателството, което съществува към днешна дата, ги ситуира като асоциирани медицински специалисти. Все още обаче, не е ясен регламентът за тяхната професионална отговорност, тоест все не е приета наредбата за професионалните дейности. Основният въпрос, който възниква тук, е следния: може ли цялата тази материя, при положение че вече е декларирана воля това да се случи, да бъде уредена с подзаконов нормативен акт? Може ли всичко това да се реши в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалности от професионалните направления, които са изброени в тази наредба, вече превърнати като лекарски асистенти, да придобият място и съответни изисквания в професионалното направление „медицина”? Това е първият въпрос. Вторият въпрос, на който трябва да се отговори, е: има ли необходимост от това да има нова съсловна организация по примера на всички останали досега? Третият въпрос, който очаква своя отговор, е: дали лекарските асистенти могат да извършват самостоятелно професионалните компетенции, които ще бъдат визирани в наредбата? Дали могат да извършват самостоятелно дейност или тази дейност трябва да се извършва под лекарски контрол? заявената, преди малко от председателя на Комисията по здравеопазването, воля наистина съществува, няма причина тези въпроси да не могат да бъдат уредени, за да може тази категория български граждани да придобие необходимата за упражняването на професията медицинска квалификация. Оттам-нататък остава открит въпроса за задължението на висшите училища да осигурят започването на обучение по специалността „лекарски асистенти” от учебната 2010-2011 г. Практиката показва, че досега няма желаещи, вероятно в

да се обучават по тази специалност. Ако всички тези неща се уредят в наредби, ако вече има яснота по тяхната професионална компетенция и ситуирането им като лекарски асистенти, вероятно желаещите да придобият тази професионална квалификация, респективно да запълнят нишата в българското образование,

Доктор Иванов иска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днес обект на нашето обсъждане е един законопроект, който, както разбрахте, от Комисията по здравеопазването и Правната комисия не намери подкрепа.

Оттогава няма специалност за обучение „фелдшери” в медицинските университети и всъщност се поставя въпросът за тяхното съществуване. Ние трябва да кажем открито: да, има абсолютна необходимост от фелдшерите, не само както изброи д-р Адемов – в областите с трудно достъпни райони; в райони, където няма наличие на общопрактикуващи лекари, но трябва да кажем, че те участват съответно в спешната, неотложната помощ; на други места, като примерно местата за задържане, в които също провеждат своята медицинска практика. Трябва да кажем, че фелдшерите по никакъв начин не бяха обвързани със законодателната нормативна уредба от страна на Министерството на здравеопазването. Закон – да, но подзаконов документ, който да регламентира точно техните задължения, ангажименти, функции няма разписано Така че считаме, че е необходимо не създаването на нов закон, а именно създаването на една наредба, която да регламентира техния труд. Също много важно нещо – ние проведохме, преди малко споменах, една изключително ползотворна среща с председателя на представителите на фелдшерите и там достигнахме до споразумения, които всъщност дават светлина за по-нататъшното развитие на професията „фелдшер”. С проф. Власковска се договорихме, че ще се създаде програма за така наречените „лекари-асистенти” – нещо, което е абсолютно необходимо Начертаха се три основни момента, а именно: Първо, това че наредбата, която предстои да бъде издадена от министър Нанев през тази година, ще регламентира точно условията, реда и начина на упражняване на професията „фелдшер”. Тя ще регламентира отношенията с пациентите. Второ, много важно нещо – ще се създаде възможност за продължаване на образованието на онези фелдшери, които искат да повишат своята квалификация, което към днешна дата не е възможно. Третото, много важно нещо, е това, че по примера на европейски страни ще се създаде именно професията „лекар-асистент”, а не както сега в момента твърдо неясното понятие „асоцииран медицински специалист”. Пак ще го кажа: „асоцииран медицински специалист”. Някак твърде неясно като тяхна функция и дейност в областта на здравеопазването. Считам, че с решенията, които взехме, се дава възможност именно за едно бъдещо развитие на фелдшерите в областта на здравеопазването. Уважаеми народни представители, считам, че законопроектът, който обсъждаме в момента, не е необходимо да бъде подкрепян, тъй като тук фелдшерите се нуждаят от ясно разписани правила за упражняване на тяхната професия. Благодаря ви.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 954-01-52, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители. Гласували

С доклада за второ гласуване на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае Геновева Алексиева. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник в пленарната зала да бъдат допуснати заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Христина Митрева и госпожа Весела Караиванова – заместник-управител на НОИ.

„Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изготвя и представя в Министерството на труда и социалната политика и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт информация за размера на събраните социалноосигурителни вноски, тенденциите и предприетите мерки за тяхната събираемост на шестмесечие.” за изказвания по предложения текст от комисията? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 1 с предложената редакция за промени в чл. 5.

„§ 2. Създава се нов чл.6а: „Осигурителни вноски и осигурителен доход на лица, командировани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария Чл. 6а. (1) Осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда, се дължат се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т.1. т.1. (2) Осигурителните вноски за лицата по ал. 1 се дължат в размерите по чл. 6, ал. 1 и се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3. изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 1, който става § 2 с предложената ни редакция.

различни мнения по предложението на комисията? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2.

Предложението е прието. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3 със следната редакция: „§ 3. В чл. 45, ал. 4 се изменя така: „(4) За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 3 с редакцията на докладчика.

Постъпило е предложение на народния представител Стефан Господинов.

Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 20 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2. Таксата се заплаща от осигуреното лице.”

Постъпило е предложение на народния представител Стефан Господинов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 6 със следната редакция: „§ 6. В чл. 257, в ал. 1 се създава т. 4: „4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионната схема на Общностите съгласно чл.

Постъпило е предложение на народния представител Стефан Господинов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 със следната редакция:

Право на прехвърляне на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите Чл. 343а. (1) Осигурявано по българското законодателство лице, което постъпи на работа като служител на Общностите, има право да прехвърли прехвърли в пенсионната схема на Общностите заедно или поотделно по свой избор: 1. актюерския еквивалент на пенсионните права за старост от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване; 2. средствата по своята индивидуална партида в универсален пенсионен фонд, и/или в професионален пенсионен фонд и/или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. схеми. (2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите. (3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, ако не е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, свързана с трудова дейност. (4) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 2 се извършва, се извършва, ако не е отпусната пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване и не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида. (5) За прехвърляне на средства в пенсионната схема на Общностите не се прилагат ограниченията за прехвърляне по чл. 171, ал.1 и 2, чл. 236, ал. 3 и чл. 247, ал.4. ал.4. (6) Разходите за банковия превод са за сметка на Националния осигурителен институт или на пенсионноосигурителното дружество, от което се извършва прехвърлянето. Последици от прехвърлянето на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите Чл. 343б. (1) Осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1, не може да се ползва за определяне на правото и размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст. (2) С прехвърлянето на средствата по чл. 343а, ал. 1, т. 2 по сметката на органа на Общностите се погасява правото на пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, а индивидуалната партида във фонда се закрива. (3)

то: 1. придобива право на пенсия от универсален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 или при условията на чл. 167, ал. 2; 2. 2. придобива право на пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при навършване на 60-годишна възраст или до 5 години преди навършването й; 3. може да изтегли средствата си от професионален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или от универсален пенсионен фонд. Право на прехвърляне на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите Чл. 343в. (1) Лице, чието правоотношение с орган на Общностите, по което е било осигурявано в пенсионната схема на Общностите, е прекратено, има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема пенсионни права: 1. във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, ако е родено след 31 декември 1959 г., или 2. във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или 3. на застраховател, който има право да извършва дейност по раздел І, т. 1, буква “б” - ”Застраховка за пенсия или рента”, от приложение № 1 към Кодекса за застраховането. (2) Кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Общностите. (3) Прехвърляне на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва, когато лицето започне да упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по този кодекс. Последици от прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите в държавното обществено осигуряване и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Чл. 343г. (1) Когато лицето направи избор по чл. 343в, ал. 1, т. 1, Националният осигурителен институт разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Общностите, както следва: 1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Общностите по реда на чл. 343а, те постъпват олихвени към датата на трансфера обратно във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били преведени; 2. за лице, родено преди 1 януари 1960 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и размера на вноската към момента на прехвърлянето; 3. за лице, родено след 31 декември 1959 г. - по фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите, и съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето. (2) При изчисляване на средствата по ал. 1, т. 2 и 3 се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен доход в Република България към момента на прехвърлянето. (3) Размерът на сумата над средствата по ал. 1, т. 1 и 2, съответно т. 3 се прехвърля в избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. (4) За осигурителен стаж в Република България се признава сборът от стажа по чл. 343б, ал. 1 и действителният стаж в Общностите, включително осигурителните периоди от други държави, зачетени в стажа от Общностите. Последици от прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Чл. 343д. Лице, прехвърлило само във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване средствата, представляващи неговите пенсионни права от пенсионната схема на Общностите: 1. няма право да ги изтегли преди придобиване право на пенсия по т. 3; 2. няма право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по чл. 248, ал. 2; 2; 3. придобива право на пенсия от този фонд при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1–3; 4. има право да получава само пожизнена пенсия от този фонд. Подзаконова уредба Чл. 343е. Министерският съвет определя с наредба: 1. реда за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на Общностите; 2.

Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по предложението на комисията.

който става § 12, със следната редакция: „§ 12. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 15, който става § 16, със следната редакция:

влиза в сила шест месеца след влизането в сила на този закон и се прилага и спрямо командировани лица, за които се прилага българското законодателство, определено като приложимо съгласно Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

За съжаление, днес е 25 февруари и до 1 март явно законът няма да може да бъде обнародван в „Държавен вестник”. Затова предлагам в края на § 17

Благодаря Ви, госпожо председател. По принцип подкрепям казаното от госпожа Менда Стоянова, но искам да кажа още няколко изречения. Става въпрос за срока, в който трайно безработните и студентите над 26 години трябваше да подадат декларация – Образец № 7 за урегулиране на техния здравноосигурителен статус. Тези, които не подадат в срок декларациите съгласно изискванията на закона, ще бъдат глобени със суми между 500 и 700 лв. Понеже законът ще влезе в сила вероятно в първите дни на м. март, от края на м. февруари

отнасящи се до срокове на влизане в сила на параграфи във връзка и с това към кой момент гласуваме, и като държим сметка за момента на обнародване на закона. Първо подлагам на гласуване предложението на госпожа Менда Стоянова към предложения от комисията текст след думата „общността” да се постави запетая и да се допише „а §

Предложението е прието. При наличието на това наше решение се обезсмисля предложението на д-р Адемов, което по същество е идентично с това, което се предлага. Ставаше въпрос само да бъде в отделна точка. точка. Подлагам на гласуване редакцията на § 17, така както е предложена от комисията, с току-що приетото от нас решение за неговото допълнение. Гласували

На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите. На заседанието присъстваха: господин Стефан Сотиров – началник на отдел „Европейски финансови институции” в дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” към Министерството на финансите, и господин Любомир Попов началник на отдел „Близък Изток и Северна Африка” в дирекция „Близък Изток и Африка” в Министерството на външните работи. Законопроектът беше представен от господин Стефан Сотиров. На 26 юни 2009 г. в София бе подписан Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите. Сключването му ще създаде благоприятни условия за интензивни стопански връзки, свързани с инвестиционната дейност на българските и бахрейнските инвеститори на територията на двете страни. влизането в сила на договора се създават правни гаранции за справедливо и безпристрастно третиране на инвеститорите и опазване на техните интереси, което ще окаже положително въздействие за развитието на търговско-икономическите отношения между България и Бахрейн и ще стимулира деловите среди на двете страни към по-активни контакти. Във връзка с предвидения в членове 8 и 9 от договора ред за решаване на инвестиционни спорове и на спорове между договарящите се страни договорът подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерския съвет.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, № 002-02-3, внесен от Министерския съвет на 29.01.2010 г. на на Комисията по външна политика и отбрана На редовно заседание, проведено на 3 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Договорът е важен елемент от политическия курс към активизиране и развитие на търговско-икономическото сътрудничество с Кралство Бахрейн. Сключването му е резултат от желанието на двете страни да създадат благоприятни условия за интензивни стопански връзки на реципрочна основа. Обхванат е целият комплекс от отношения, свързани с инвестиционната дейност на българските и бахрейнските инвеститори на територията на двете страни в атмосфера на равнопоставеност и добра воля. Договорът е изготвен в съответствие с договорната практика и изискванията по отношение на сключването на двустранните междуправителствени инвестиционни договори във връзка с членството на Република България в Европейския съюз. Във връзка с предвидения в членове 8 и 9 ред за решаване на инвестиционните спорове и на спорове между договарящите се страни договорът подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:

Благодаря на господин Тошев. Има ли народни представители, които могат да ни кажат нещо повече в допълнение към обсъждания законопроект? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ четене. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване на законопроекта

„ЗАКОН за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите Член единствен. Ратифицира Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 26 юни 2009 г. в София.”

за насърчаване и защита на инвестициите. Следващата точка от нашата работна програма е: на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21 януари 2010 г.,

Думата има председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Анастасов. Слушаме Ви, господин Анастасов. „На свое заседание, проведено на 10 февруари 2010 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Указ № 15 от 3 февруари 2010 г. на президента на Република България за ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, приет от Народното събрание на 21 януари 2010 г., и мотивите към него. Председателят на комисията докладва указа на президента и мотивите към него. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на президентът връща за ново обсъждане Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, като оспорва § 1 и § 2. В мотивите е посочено, че с оспорената разпоредба на § 1 се изменя чл. 7, ал. 2 от действащия закон, като се предвижда събрания и митинги да не могат да се провеждат в обозначената зона около сградите на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет. Гражданските и синдикалните организации смятат, че по този начин се възпрепятства правото им на мирни събрания и митинги, насочени към съответните институции. Опасенията на обществеността се подсилват и от факта, че в закона изрично не е определено максималното отстояние от сградите на съответните институции, на което да се разпростират тези зони. Президентът смята, че именно в закона, а не чрез друг нормативен акт следва да се посочат конкретни пространствени параметри, които да определят минимални по размер обозначени зони, в които да не се допускат публични мероприятия. въвеждането на пространствени ограничения в закона ще се постигне яснота на законовата регламентация, като ще се избегне възможността тези параметри да бъдат произволно определяни. Президентът оспорва и § 2 от Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, с който се изменя чл. 8, ал. 1 от действащия закон, като срокът на уведомление за свикване на събрание или митинг на открито се увеличава от 48 на 72 часа. Удължаването на срока се възприема също като вид ограничение във времето, като няма ясни аргументи за това, при условие че в периода на действие на този закон от 1990 г. този срок е бил спазван, без да се създават проблеми нито за органите на местното самоуправление, нито за упражняване на правото на свободно и мирно събиране. По време на дискусията бяха изразени мнения за необходимостта от дефиниране на понятието „обозначителна зона” и какви пространствени параметри да обхваща тя. По отношение на уведомителния режим бе изразено становище, че идеята е била да се уеднаквят сроковете за уведомяване на компетентните органи както за събранията и митингите, така и за манифестациите. По действащия закон режимът е различен – за събрания и митинги се уведомява кметът на общината 48 часа предварително, а за манифестациите срокът е 5 дни предварително. Другият мотив във връзка с уеднаквяването на режима е свързан с обжалването пред Административния съд на евентуална забрана, тъй като съдът се произнася в 3-дневен срок, за да може да се потвърди или отмени решението на съответната администрация за непровеждането на мероприятието или промяната на мястото за провеждането След приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с 12 гласа „за” и без гласове „против” и „въздържал се” Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище: Предлага на Народното събрание да уважи мотивите на Президента на Република България и да проведе ново обсъждане на оспорените разпоредби от Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Анастасов. Имате думата за изказвания, дами и господа народни представители. Има ли желаещи? Няма. Подлагам

Гласува се законът, а не ветото, което е процедура. Подлагаме на гласуване закона. Моля, гласувайте.

тоест законът отива на второ гласуване по реда на ал. 6 от чл. 77 от нашия правилник, който препраща към разпоредбите на чл. 74.

Тъй като не го виждам, моля Комисията по правни въпроси да ни представи своя доклад по този законопроект. Думата има народният представител Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще ви представя доклада за първо гласуване на Комисията по правни въпроси: „На свое редовно заседание, проведено на 11 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен на 11 януари 2010 г. от Министерския съвет. На заседанието присъстваха д-р Валерий Митрев - заместник-министър на здравеопазването, и госпожа Жени Начева – директор на Националната здравноосигурителна каса. Законопроектът бе представен от д-р Валерий Митрев, който посочи, че предлаганите изменения и допълнения са в три основни направления, които са свързани със статута и дейността на лечебните заведения; с облекчаване на регистрационните режими и промени; с увеличаване на контрола върху върху осъществяваната от лечебните заведения дейност и с гарантиране на качеството и достъпността на медицинската помощ. С първата група промени се разширява правно-организационната форма на лечебните заведения – индивидуални практики за първична и специализирана извънболнична помощ. Предвижда се този вид лечебни заведения да могат да се учредяват като еднолични търговски дружества от лекари и лекари по дентална медицина. В момента те могат да се учредяват само от физически лица – лекари и лекари по дентална медицина, както и от регистрирани от тях еднолични търговци. С промяната се цели създаване на възможност посочените лечебни заведения да могат да се учредяват и като юридически лица – еднолични търговски дружества. определянето на видовете лечебни заведения за болнична помощ като районни, областни, междуобластни и национални в зависимост от териториалния обхват на обслужваното население, поради несъответствие с принципа на свободния достъп на пациентите до медицинска помощ, определен в чл. 4 от Закона за здравното осигуряване. Предлага се отпадането на диспансера като вид лечебно заведение. Създава се нов вид лечебно заведение – център за психично здраве. В законопроекта се предвижда и ново определение за хосписа като лечебно заведение с цел разграничаване на дейността му като вид лечебно заведение от дейността на хосписа, предоставящ единствено социални услуги за възрастни хора. Дейността на хосписа като вид лечебно заведение се уеднаквява с дейността на хосписите в други държави – членки на Европейския съюз. От друга страна се предлага да се създаде възможност лечебните заведения да могат да създават обединения осемнадесета, Раздел І от Търговския закон с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване. С втората група промени се облекчават режимите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ по регионалните центрове по здравеопазване и по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на болниците, диализните центрове и домовете за медико-социални грижи от министъра на здравеопазването. Регламентират се изрично основанията за издаване на отказ за регистрация на лечебното заведение от директорите на регионалните центрове по здравеопазване и се създават допълнителни основания за заличаване на получената регистрация. С третата група промени се предвиждат изменения в съдържанието на областните здравни карти и на Националната здравна карта. Променят се и критериите, въз основа на които ще се разработват областните здравни карти, като предлаганите четири критерия са: съответствие на дейността на лечебното заведение с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от този закон медицински стандарти; осигуреност на лечебното заведение за болнична помощ с медицински кадри на основен трудов трудов договор; налична и изправна медицинска апаратура в лечебното заведение и възможност за осигуряване от лечебното заведение на 24-часов прием при спешни състояния на пациенти.

Със законопроекта се предлага и отмяна на задължителната акредитация на лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология и други лечебни заведения. други лечебни заведения. Те ще подлежат на доброволна акредитация, освен когато искат да извършват обучение на студенти, докторанти и специализанти. В този случай ще се извършва акредитация на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински дейности и на възможностите за обучение. Регламентира се поемането на разходите на лечебните заведения за болнична помощ за извършване на съдебномедицински експертизи със средства от бюджета на съдебната власт. Разширява се обхватът на наредбата по чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като се създава възможност с посочената наредба да се регламентират условията и редът за заплащане на разходите на лечебните заведения при извършване на съдебномедицински експертизи. При обсъждането на законопроекта бе проведена задълбочена дискусия, в която участие взеха народните представители Искра Фидосова, Юлияна Колева, Десислава Атанасова, Димитър Лазаров, Явор Нотев, Светослав Тончев и Анастас Анастасов. Госпожа Искра Фидосова изрази своята принципна подкрепа за законопроекта, като направи бележки и предложения за прецизиране на текстовете на параграфи 14, 21, 23, 26, 48 и 50, както следва: Първо, в разпоредбата на § 14 в разпоредбата на § 14 не е посочен начинът за определяне на представителите на общините в Комисията за изработване на областната здравна карта, поради което е необходимо тя да се редактира при спазване на принципа за равнопоставеност на общините. Второ, параграфи 21 и 26 относно разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 7 и чл. 47, ал. 1, т. 5 да се прецизират, тъй като не става достатъчно ясно дали посочените изисквания са алтернативно или комулативно посочени. Да се обсъди също така дали предвидените изисквания за лицата, които представляват лечебните заведения, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват определена професия или дейност, не следва да се въведат за всички членове на управителните и контролните органи. Трето, разпоредбата на § 23 относно чл. 44, ал. 1, т. 2 да се редактира по начин, който да не дава възможност за субективна преценка от страна на директора на съответния регионален център по здравеопазване. Четвърто, в § 48 е необходимо да се направи редакция на разпоредбата на § 1, т. 5 от Допълнителната разпоредба, като се създадат определения както за „трудно достъпен район”, така и за „отдалечен район” и съответно да се разграничат критериите в двата случая. Пето, в § 50, в чл. 55, ал. 2, т. 7 да се обсъди съдържанието на понятието „финансови стимули” и съответно начинът на определянето им. От своя страна госпожа Юлиана Колева посочи, че е необходимо да се прецизира редакционно текстът на § 1 с цел обособяване на различията в хипотезите на изречение първо и второ на чл. 3, ал. 2. Народните представители Димитър Лазаров, Светослав Тончев и Десислава Атанасова подкрепиха направените от госпожа Фидосова бележки и предложения. В края на дискусията госпожа Фидосова предложи между първо и второ гласуване на законопроекта да бъдат направени съответните редакционни предложения във връзка с изразените при обсъждането бележки. В резултат на проведеното обсъждане и гласуване при резултати: „за” – 16 гласа, „против” – 0 гласа, и „въздържал се” – 1 глас, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 002-01-5,

Доктор Иванов иска думата. На свое извънредно заседание, проведено на 16 февруари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев, председателят на Асоциацията на работодателите в здравеопазването д-р Димитър Димитров, председателят на Националната асоциация на частните болници д-р Стойко Спиридонов, представители на други заинтересовани министерства и ведомства, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д р Валерий Митрев, който посочи, че предлаганите изменения и допълнения могат да бъдат обособени в три основни направления. Първо, промени, свързани със статута и дейността на лечебните заведения, чрез които се предвижда: разширяване на правно-организационната форма на лечебните заведения – индивидуални практики за първична и специализирана извънболнична помощ, като се предлага тези лечебни заведения да могат да се учредяват като еднолични търговски дружества от лекари и лекари по дентална медицина. С промяната се цели създаване на възможност посочените лечебни заведения да могат да се учредяват и като юридически лица – еднолични търговски дружества. - Ново определение за болница и за специализирана болница, поради отпадане разграничаването на специалностите на основни и профилни с влизането в сила от 1 януари 2007 г. на новата номенклатура на специалностите. Създава се възможност в специализирана болница да се откриват структури и по специалности с преобладаваща хирургична, терапевтична, клинико-диагностична или друга насоченост и по анестезиология и интензивно лечение, които да подпомагат осъществяването на специалността, по която болницата е специализирана. Отпадане на диспансера като вид лечебно заведение, като се дава възможност този тип лечебни заведения да бъдат преструктурирани, запазвайки диспансерната си дейност. Дейностите по активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болните с определени заболявания ще се извършват от лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ. С тази промяна се цели осигуряване на по-добра организация и условия за лечение на лицата с онкологични, пневмо-фтизиатрични, психични и кожно-венерически заболявания. - Създаване на нов вид лечебно заведение – център за психично здраве, който ще извършва диагностика, лечение, регистрация, рехабилитация, социална и експертна дейност на лица с психични и поведенчески разстройства, както и промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението. - Ново определение за хоспис като лечебно заведение, с което се цели разграничаване на дейността му като вид лечебно заведение от дейността на хосписа, предоставящ единствено социални услуги за възрастни хора. По този начин дейността на хосписа като вид лечебно заведение се уеднаквява с дейността на хосписите в други държави - членки на Европейския съюз, а именно лечебно заведение за терминално болни независимо от лекуваната нозология. Второ, промени, свързани с гарантиране на качеството и достъпността на медицинската помощ, които предвиждат: - Промяна в съдържанието на областните здравни карти и на Националната здравна карта, както и актуализация на критериите, въз основа на които ще се разработват областните здравни карти. Съответствието на лечебните заведения за болнична помощ с тези критерии ще е условие за получаване на финансиране със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. По този начин ще се осигурят гаранции за качеството на медицинската помощ. - Отмяна на досега съществуващата забрана за лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от закона да се създават болнични настоятелства, с което се цели привличане на общественици, дарители и неправителствени организации, които да подпомагат дейността на лечебни заведения за болнична помощ с оглед техния специфичен предмет на дейност. Отпадане на задължителната акредитация на лечебните заведения за болнична помощ като тези лечебни заведения ще подлежат на доброволна акредитация, освен в случаите, когато извършват обучение на студенти, докторанти и специализанти. Целта е да се преодолее неефективността на досега съществуващата задължителна акредитация и да се стимулира максимално обективното извършване на оценката на качеството на дейността на лечебното заведение. Трето, промени, свързани с облекчаване на регистрационните режими, които са насочени към: Облекчаване на режимите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ от регионалните центрове по здравеопазване по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на болниците, диализните центрове и домовете за медико-социални грижи от министъра на здравеопазването. Изрично регламентиране на основанията за издаване на отказ за регистрация на лечебни заведения от директорите на РЦЗ и се създават допълнителни основания за заличаване на получена регистрация при неосъществяване на дейността повече от шест месеца при осъществяване на дейност в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания. - Актуализиране на основанията за отнемане на разрешение за осъществяване на лечебна дейност от министъра на здравеопазването. законопроекта са предлагат и промени, свързани с регламентиране на разходите на лечебните заведения за болнична помощ за извършване на съдебномедицински експертизи със средства от бюджета на съдебната власт. Разширява се обхватът на наредбата по чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като се създава възможност с посочената наредба да се регламентират условията и редът за заплащане на разходите на лечебните заведения при извършване на съдебномедицински експертизи. с предлаганите промени в Закона за здравето и в Кодекса за социално осигуряване се цели да се преодолеят противоречията в нормативната уредба в областта на медицинската експертиза на работоспособността и съществуващите към момента проблеми по прилагането й. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси по предвидените в законопроекта промени във връзка с осигуряването на специализантите, получаващи възнаграждение от работодателя по договор за обучение за придобиване на специалност, преобразуването на съществуващите към момента вида диспансери, изработването на областните здравни карти и Националната здравна карта и изграждането на механизъм за регулиране откриването на нови лечебни заведения в страната. В отговор на поставените въпроси д-р Валерий Митрев посочи, че диференцирането на лечебните заведения ще се осъществява на базата на функциите, които те изпълняват за задоволяване потребностите на населението и поставянето на лечебните заведения в конкурентна среда. Той допълни, че във философията на законопроекта е заложен принципът на реалния достъп на пациентите до качествена медицинска помощ и създаване на действаща регулация от страна на държавата на базата на предвидените четири критерии. Относно преобразуването на диспансерите в страната д-р Валерий Митрев информира народните представители, че преобразуването им в специализирани болници ще им даде възможност да увеличат обхвата на извършваните от тях дейности, като за целта ще могат да ползват както както публични, така и частни средства. Средствата за финансиране на диспансерите са заложени в Закона за държавния бюджет за 2010 г. Предвидените средства ще бъдат насочени към структурите, в които ще се преобразува всеки един от диспансерите. В допълнение беше посочено, че съгласно действащата нормативна уредба съществуват две категории специализанти – на държавно заплащане и самостоятелно заплащане на обучението, като и в двата случая е предвидено те да получават възнаграждение. С цел равнопоставеност на двете категории специализанти в законопроекта се предвижда те да бъдат осигурявани от работодателя по Кодекса за социално осигуряване. От страна на съсловните организации в сферата на здравеопазването - Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и представителите на Националната асоциация на частните болници, беше изразена принципна подкрепа за предлаганите промени като при второ гласуване на законопроекта ще бъдат представени конкретни предложения по отделните текстове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” „против” - 1, „въздържали се” - 3 Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 11 януари 2010 г.” Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнениа на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 11 Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 17 февруари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 11.01.2010 г. В заседанието участваха господин Валери Митрев, заместник-министър на здравеопазването, госпожа Мирена Маринова – началник на отдел в дирекция „Правна” в Министерство на здравеопазването, госпожа Петя Демирева – началник отдел „Интеграция на хората с увреждания” Министерството на труда и социалната политика, госпожа Снежана Малакова - Национален осигурителен институт, представители на социалните партньори и други организации на гражданското общество. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Валери Митрев, заместник-министър на здравеопазването. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения е част от пакета нормативни актове, с които се създават правните условия за осъществяване на реформата в областта на здравния сектор. Основната цел на законопроекта е да се регламентира промяна на статута и дейността на лечебните заведения. При представянето на законопроекта бе подчертано, че основната концепция при изготвянето на измененията е повишаване гъвкавостта на правните норми по отношение на болничния мениджмънт и приспособяването му към динамиката и особеностите на финансовата среда, за да се осигури максимален достъп

Предвижда се тези лечебни заведения да могат да се учредяват и като еднолични търговски дружества, като по този начин се създават възможности за отделяне на правата и задълженията на дружеството - юридическо лице от физическите личности на учредителите. Проблематиката, свързана с правно-организационната форма на лечебните заведения, е изключително важна, защото е свързана с техния статут, дейност, възможности за финансиране, което в крайна сметка влияе върху достъпността и качеството на здравните услуги. Със законопроекта се предлага да отпадне определянето на видовете лечебни заведения за болнична помощ в зависимост от териториалния обхват на обслужваното население. Също така се предвижда възможност в денталния център да се извършва не само първична, но и специализирана извънболнична помощ. Като положителен момент може да се отчете регламентирането на възможност в болници за активно лечение да се откриват структури за долекуване и продължително лечение Практиката през последните години показваше, че липсват здравни услуги за пациенти, нуждаещи се от рехабилитация след активната фаза на лечение, както и адекватни здравни грижи за хронично болни лица. Предложени са промени относно статута на хосписите. Хосписът се дефинира като лечебно заведение за палиативни грижи за терминално болни, като е предвидена възможността да предоставят и социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане. С оглед възможността домовете за медико-социални грижи, хосписите и центровете за психично здраве да предоставят социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане следва да се има предвид, че те трябва да отговарят на изискванията за доставчици на социални услуги във връзка с регистрацията в Агенцията Агенцията за социално подпомагане на частноправните субекти, лечебни заведения и установените критерии и стандарти за качество на услугите. В предлагания законопроект са регламентирани и промени, облекчаващи регистрационния режим на лечебните заведения. Въвежда се служебното начало при комуникацията между регионалните центрове по здравеопазване, регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и Изпълнителната агенция по трансплантация. По този начин се засилва контрола върху дейността на лечебните заведения и се осигуряват възможности за адекватна и навременна комуникация между ангажираните органи. Предвижда се доброволна акредитация на лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за психично здраве, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично консултативните центрове и тъканните банки. Съответно в Закона за здравното осигуряване се предвиждат финансови стимули за доставчици на медицинска помощ, които са се акредитирали доброволно по реда на Закона за лечебните заведения. Предложени са и промени, свързани с гарантиране на качеството и достъпността на медицинската помощ, като се предвижда атестиране на всеки три години от назначена от министъра на здравеопазването Комисия на директорите на домовете за медико-социални грижи. Основната цел е повишаване на контрола и качеството на работа на тези лечебни заведения. Също така се предлага и усъвършенстване на правните норми, уреждащи извършването на медицинска експертиза на здравословното състояние на лице, което следва да се яви пред разследващите органи и органите на съдебната власт. Документът, с който се удостоверява състоянието на лицето, вече не е болничен лист, а експертно решение медицинско удостоверение. Целта е да се намалят възможностите за недобросъвестно поведение и безпричинно отлагане на съдебни производства. С предложения законопроект са регламентирани и съответни промени в свързаното законодателство. В Кодекса за социално осигуряване е предвидено разширяване кръга на осигурените лица със специализантите специализантите в областта на здравеопазването, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност. По този начин се регламентира зачитането на времето за обучение за придобиване на специалност за трудов стаж. Урежда се статута на специализантите и се повишава степента на тяхната социална защита, при отчитане на приносът им към осигурителната система и относително дългосрочния характер на договора между 3 и 5 години. Във връзка с инвалидните пенсии е променен срокът за издаване на решенията на медицинските комисии на Националния осигурителен институт, като той е намален от 30 дни на 14 дни след получаване на медицинските експертизи на експертните решения с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Предвидена е възможност за обжалване в случай, че медицинската комисия счете експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за неправилно издадени. Срокът е 14-дневен от получаването им в съответното поделение на НОИ по реда на Административнопроцесуалния кодекс. С тези промени се постига съответствие на сроковете по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравето. Предложени са промени в дейността на Контролните органи на Националния осигурителен институт по отношение на съставянето на ревизионни актове за начет, като се стеснява кръгът на случаите, в които отменените актове на медицинската експертиза са основания за съставяне на ревизионни актове за начет на физическите или на юридическите лица – само когато отмяната е постановена поради неспазване на нормативните актове при издаването им. В хода на дискусията по законопроекта положителна оценка получиха измененията по отношение статута и дейността на хосписите, центровете за психично здраве и домовете за медико-социални грижи за предоставянето на комплексни медицински и социални услуги. Същевременно народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България повдигнаха въпроси по отношение на основната цел на реформата и нейната конкретизация в този Изказани бяха опасения по отношение на критериите за закриване на лечебните заведения и изготвянето на областните здравни карти. Народните представители от Парламентарните групи на Политическа партия ГЕРБ и Синята коалиция подкрепиха по принцип предложения законопроект, като в своите изказвания подчертаха необходимостта от ускоряване осъществяването на здравната реформа с оглед осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ, както и с въвеждането на обективни критерии за дизайна, структурата, финансирането и дейността на лечебните заведения при отчитане на обществения интерес. Комисията по труда и социалната политика счита, че с предложения законопроект ще се усъвършенства нормативната база, регулираща предоставянето на медицинска помощ и здравни услуги. Същевременно Комисията препоръчва на водещата комисия при обсъждането на законопроекта на второ гласуване да се обсъди възможността за удължаване на срока за влизане на § 52 т. 2 от законопроекта във връзка с дейността на медицинските комисии на Националния осигурителен институт. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 14, без „против” и „въздържали се” – 4 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 11 януари Благодаря Ви. Следва доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте, господин Стоичков, да ни запознаете с доклада на вашата комисията.

Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! „Д О К Л А Д на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 17 февруари 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 11 януари 2010 г. На заседанието присъстваха д-р Валерий Митрев, заместник-министър на здравеопазването, господин Милчо Петров – експерт в дирекция „Политика на висшето образование” на Министерството на образованието, младежта и науката и председателят на Съвета на ректорите на медицинските университети – проф. Георги Горчев. На вниманието на Комисията бяха бяха представени становища по законопроекта от отдел „Европейско право” при Народното събрание, Агенцията за социално подпомагане и Съвета на ректорите на висшите медицински училища в страната. страна на вносителите, законопроектът и мотивите към него бе представен от д-р Валерий Митрев. Той изложи основната цел на проекта: преодоляване на практически проблеми при прилагането на Закона за лечебните заведения, усъвършенстване на редица правни норми и гарантиране качеството и достъпността на медицинската помощ. Във връзка с реализирането на тази цел, бяха очертани три основни направления на законодателна интервенция: 1. Промени, свързани със статута и дейността на лечебните заведения; 2. Промени, свързани с облекчаване на регистрационните режими; Промени, свързани с гарантиране на качеството и достъпността на медицинската помощ. Изхождайки от своя кръг на компетентност, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, разгледа и обсъди следните предложения: С § 5 се регламентират критериите за определяне на една болница за университетска. Към настоящия момент единственият критерий е наличието на положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти. Този критерий не е достатъчен, защото такава акредитационна оценка получават и други болници, които извършват обучение, но не са университетски. Основните критерии, на които следва да отговаря една университетска болница, са свързани с наличието на много добра или отлична акредитационна оценка, преподавателски състав и материално-техническа обезпеченост. Същевременно се регламентират критериите за определяне на една клиника или отделение за университетски в болница, която не е университетска. Дава се възможност на лечебно заведение за болнична помощ, в което има такава клиника или отделение, да сключи договор за клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация с висше медицинско училище. По този начин ще се даде възможност за по-голям избор на висшето училище за осигуряване обучението на студенти и докторанти. С § 12, т. 2 се регламентира възможността, домовете за медико-социални грижи да предоставят социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане, с оглед осигуряване участието на този вид заведение в реализирането на редица проекти, което е условие за допълнително финансиране на дейността му. С параграфи 21 и 26 се облекчават режимите по регистрация на домовете за медико-социални грижи от регионалните центрове по здравеопазване и по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност от същите. Урежда се изпращане по служебен път по искане на регионалните центрове по здравеопазване до съответната регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве за извършване на проверка относно спазването на здравните изисквания от съответното лечебно заведение. Регламентират се изрично основанията за издаване на отказ за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ и се създават допълнителни основания за заличаване на регистрацията в същата – неосъществяване на дейност повече от шест месеца и осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания. Актуализират се и основанията за отнемане на разрешение за осъществяване на лечебна дейност от министъра на здравеопазването – отнемане по определена медицинска специалност при повторно нарушаване на медицинския стандарт по специалността и отнемане за цялостна дейност при незапочването или спирането на извършването на дейност от лечебното заведение за период от шест месеца. С тези промени се цели засилване на контрола върху осъществяваната от лечебните заведения дейност. С § 35 се отменя разпоредбата, според Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предоставя на съответното висше медицинско училище правата на едноличен собственик на капитала по управлението на държавните лечебни заведения, които са университетски болници, за срока на акредитационната им оценка. До настоящия момент тази разпоредба никога не е прилагана, защото присъдената акредитационна оценка е за определен срок, съществува неяснота относно извършването на капиталовите разходи от висшето училище и от министъра на здравеопазването, както и неяснота по редица въпроси, свързани с управление на собствеността. Параграф 36 предвижда атестиране на всеки три години, от назначена от министъра на здравеопазването комисия, на директора на дома за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца. Промяната има за цел засилване на контрола и повишаване качеството на работа. В параграфи 41 и 42 се регламентира отпадането на задължителната акредитация на лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове, диагностично-консултативните центрове и тъканните банки. Тези лечебни заведения ще подлежат на доброволна акредитация, освен когато искат да извършват обучение на студенти, докторанти и специализанти. В този случай ще се извършва акредитация на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински дейности и на възможностите за обучение. Съответно в Закона за здравното осигуряване се предвижда в Националния рамков договор да се съдържат финансови стимули за изпълнителите на медицинска помощ, които са се акредитирали доброволно по реда на Закона за лечебните заведения. Целта е да се преодолее неефективността на задължителната акредитация и да се стимулира максимално обективното извършване на оценката на качеството на дейността на лечебното заведение. С § 44 се регламентират средствата за финансиране обучението на студенти и докторанти. Същите се осигуряват от държавния бюджет в частта му за образованието и науката, а средствата за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на места, финансирани от държавата – от държавния бюджет в частта му за здравеопазването. С § 49 се предвиждат промени в Закона за здравето и в Кодекса за социално осигуряване с цел защита на интересите на специализантите в областта на здравеопазването чрез регламентиране зачитането на времето за обучение за придобиване на специалност за трудов стаж. Промяната се налага поради това, че специализантите на практика се обучават, работейки по съответната специалност под ръководството на съответен специалист, и получават възнаграждение за извършена дейност. Продължителността на обучението е между 3 и 5 години, поради което е целесъобразно този период да се зачита за трудов стаж.

Професор Горчев, призова от името на Съвета на ректорите на висшите медицински училища за по-скорошно приемане на Закон за университетските болници. В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители: Огнян Стоичков, Валентина Богданова, Лютви Местан и Веселин Методиев. Господин Лютви Местан изрази опасения, че предложените промени биха влезли в колизия със Закона за висшето образование и предложи параграфите, имащи отношение към университетските болници, да бъдат оттеглени от вносителя. Той отправи питане към представителя на Министерството на образованието, младежта и науката, за това, предвижда ли се уреждане на статута на университетските болници, с цел установяване на по-тясна връзка между ректора на висшето медицинско училище и самата университетска болница. Господин Огнян Стоичков, направи някои правно-технически бележки по законопроекта: 1. Липсва срок за изработване и приемане на наредбата по чл. 46, ал. 3 определяща основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения. 2. Да се прецени дали въвеждането на публичен регистър по чл. 41, ал. 1 не нарушава Закона за защита на личните данни. 3. Да се изясни текста, относно предвидените изисквания за лицата, които представляват лечебното заведение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, и че с влязла в сила присъда не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: 12 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 1, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на